Моля народните представители да заемат местата си – заседанието продължава.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Явор Нотев: „В § 44 да се добавят следните промени: 1. В т. 1, чл. 164, ал. 1 числото „8” се заменя с числото „5”.

Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин § 44 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Ципов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44: „§ 44.

Досегашните алинеи 3 и 4 стават съответно алинеи 4 и 5. 3. Създава се нова ал. 6: „(6) За съдия в апелативния специализиран наказателен съд и за прокурор в апелативната специализирана прокуратура се назначава съдия или прокурор,

Заповядайте, господин Корнезов. Уважаеми дами и господа, приятно ми е да ви съобщя, че днес гости на Народното събрание са представители на студентски съвети, по покана на народния представител Моника Панайотова. Нека ги приветстваме с „Добре дошли!” в Народното събрание.

уважаеми народни представители! Този текст, всъщност това е чл. 164, казва при какви условия може едно лице, един юрист, да бъде избран за съдия в специализирания съд, включително и специализирания апелативен съд, респективно прокурор. Аз съм направил предложение да отпадне този текст, тъй като съм против този извънреден съд и тези извънредни прокуратури. Искам да ви обърна внимание върху един друг проблем, мисля, че на Правната комисия го казах. За съдия в специализирания съд и прокурор в специализираната прокуратура може да бъде избрано лице с 10 години юридически стаж и, обърнете внимание, от които пет години като съдия по наказателни дела. За прокурор и следовател е ясно – той няма други дела. За апелативния се изисква 8 години съдия по наказателни дела, както сте го записали. Това са условията! Висшият съдебен съвет, когато назначава тези съдии, респективно прокурори, трябва да види, дали отговарят на тези условия. Нали е така?! Там е работата за съдиите, че Висшият съдебен съвет, когато назначава един юрист, го назначава за съдия въобще. Съдия в Ямбол, Бургас ли ще бъде, в Монтана не знам имате ли съд? Мисля, че имате. Даже и окръжен да имате, значи има и районен, имате административен. Да го назначаваш съдия в Окръжен съд – Монтана, или Районен съд – Монтана, това е решението. Те не се назначават съдия по наказателни дела или съдия по граждански дела. Няма такова нещо! Той си е съдия, има право да разглежда наказателни и граждански дела, всички дела, които са подсъдни на съответния съд. Друг е въпросът, че има някаква специализация в рамките на този съд.

Моля? Да, пенкилер, както го казахте, ако можем да употребим тази дума. Аз давам пример със себе си, 20 години съм съдия, но съм гледал сигурно колкото наказателни, толкова и граждански дела.

Какво е казал древният римски юрист Целс: „Който не е цивилист, не е юрист.” Аз съм цивилист, макар и да съм гледал може би повече наказателни дела. Госпожо

години съдия по наказателни дела” да отпадне. Разбира се, че Висшият съдебен съвет ще преценява, когато има няколко кандидатури: кой е по-пеналист, има повече практика като пеналист, като съдия? Да, това ще го съобрази и няма да назначи един цивилист, който в живота си не е гледал наказателни дела, разбира се, че няма да го назначи!

на ГПК. Правя това предложение, още не съм надхвърлил минутите, но дотук ще спра. Поне ми приемете едно предложение, колеги, поне едно.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 66

§ 47: „§ 47. В чл. 168 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Заместникът на административния ръководител се назначава от Висшия съдебен съвет по предложение на административния ръководител.” 2. Създава се нова ал. 3 и ал. 4 и 5: и 5: „(3) При приемане на решението за назначаване Висшият съдебен съвет проверява дали предложеният кандидат отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 2. Проверката се извършва въз основа на документите, представени от кандидата, и на документите, съдържащи се в кадровото дело. (4) Висшият съдебен съвет с решение може да откаже назначаване на предложения кандидат за заместник на административен ръководител, ако той не отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 2. Заместникът на административния ръководител встъпва в длъжност в 14-дневен срок от влизането в сила на решението на Висшия съдебен съвет.” 3. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея, в изречение второ думите „свой заместник” се заменят с „кой да го замества”. 4. Създава се ал. 7: „(7) Когато административният ръководител няма заместник, във всички случаи на отсъствие, той възлага с писмена заповед на съдия, прокурор или следовател от съответния орган да изпълнява функциите му или част от тях. Когато административният ръководител не е определил кой да го замества, функциите му се изпълняват от един от съдиите, прокурорите или следователите от съответния орган, по старшинство.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Заповядайте, господин Стоилов. Господин председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители! С част от съдържанието на § 47 навлизаме в територията на правния абсурд и обезличаването на Висшия съдебен съвет. Обърнете внимание върху ал. 4, в която аз предлагам да отпадне финалният текст след запетаята „ако той не отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 2”. Когато Когато ние повдигнахме въпроса да съществуват повече възможности за инициатива по предложенията за административни ръководители, това беше отклонено. Сега тази линия се продължава и с предложенията за заместници на административния ръководител.

която по-нататък казва: „За заместник на административния ръководител се назначава съдия, прокурор или следовател с високи професионални и нравствени качества и с положителна комплексна оценка „много добра” или „добра” от последното периодично атестиране.” Тоест административният ръководител дори може да предложи лице, неотговарящо на тези изисквания, да има „добра” или „много добра” оценка от атестацията и да липсват необходимите нравствени качества. Въпреки това той го предлага и Висшият съдебен съвет може да прецени дали да се съобрази с констатираната липса на тези качества или въпреки тях той може да го избере за заместник на административния ръководител. С този текст се казва и нещо друго, че Висшият съдебен съвет няма право на преценка за качествата на предложените заместници. В случая дори се изключват и други възможности за предлагане на кандидатури, които да бъдат сравнявани и да се прецени коя от тях има по-добри качества за административен ръководител, мотивирано с така наречения принцип за екипност, че ръководителят единствено може да предлага свои заместници, от което трябва да се разбира, че те изцяло и безпрекословно ще следва да изпълняват неговата воля и ще бъдат такива, докато се ползват с неговото пълно доверие, независимо от това дали той изисква от тях да действат само според закона и според своето вътрешно убеждение или пък ще им възлага и някакви други задачи, които не би искал сам да изпълни. Затова най-малкото, което трябва да се направи в този текст, е да отпадне неговата финална част, което би означавало, че във всички случаи предлаганите лица трябва да отговарят на посочените изисквания. На второ място, Висшият съдебен съвет може да прецени дали да приеме или не предложението на административния ръководител не само на формални основания, но и с оглед на преценката дали тези лица са достатъчно подходящи да заемат посочената длъжност.

произнася това вето, Висшият съдебен съвет се ограничава единствено в това да намери формални основания, когато предложените кандидати не отговарят на изискванията на закона. Следователно се превръща в орган по регистрацията, по удостоверяването на законосъобразността на предложението, а не орган, който може да участва в управлението на процесите в съдебната власт. Независимо от усилията в комисията този текст да бъде коригиран, това не беше постигнато и оттук следват изводи, които по-нататък не искам да правя, защото те, както се вижда, нямат правната логика и нужната аргументация. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоилов. Реплики? Няма. Други народни представители? Господин Петков. Уважаема госпожо председател, госпожо министър, уважаеми колеги! Би трябвало въпреки напрегнатия парламентарен ден да си дадем ясна сметка, че сме крайно непоследователни в решенията, които взимаме и които засягат начина на организацията и правомощията в работата на От една страна, ние го правим в не малка степен подчиним или поне предлагахме – за щастие намесата на министъра ни даде възможност да направим някои конструктивни промени, но направихме опит да го направим подчиним на изпълнителната власт чрез режима на допуск до класифицирана информация. От друга страна, даваме му възможност да формулира своята нормативна уредба – имам предвид съответните правилници за работата, вън и независимо и от парламента, и от изпълнителната власт, тоест правим го абсолютно безконтролен.

Не зная каква е цялостната логика на тези взаимно изключващи се предложения, които гласуваме? Не знам дали, от една страна, целта не е министърът да бъде елиминиран като фактор? Да бъдат принизени и без това не кой знае колко големите според някои съдии функции и правомощия на Министерството на правосъдието?

И в крайна сметка, с тези взаимно изключващи се идеи да създадем условия след няколко месеца да бъде легитимирана пред обществото тезата за необходимостта от разпускането на този Висш съдебен съвет

да се обърне достатъчно сериозно внимание на едно мисля много прецизно и много конструктивно предложение, което беше направено от господин Стоилов. Благодаря ви.

Благодаря Ви, госпожо председател. Искам да направя само за няколко минути бележка по коментарите, които направиха колегите и народните представители във връзка с избора на заместници на административния ръководител. Колеги, става дума за следното. Ние не можем да търсим последователност, изхождайки и насочвайки вниманието само и единствено върху Висшия съдебен съвет. Хайде да помислим, господин Петков, че в тази страна Висшият съдебен съвет е органът, който управлява съдебната система, състояща се от почти четири хиляди магистрати. За тези хора също трябва да се помисли! Работейки върху този текст, самите съдии, прокурори и магистрати настояваха ръководните органи в съдебната система по места да имат право да се комплектуват така, че в отделните структури на съдебната система да има разбирателство, да има поглед при изпълнението на задачите, да има сговор, добра атмосфера, да има чуваемост, а това се прави от управленски екипи.

екип, с който да управлява в рамките на мандата си така, както трябва, че от него да може да се търси отговорност за добър професионален продукт. Именно това е била идеята.

За да се чувства добре той, трябва да се чувстват добре хората долу по места и обратно. Затова залагаме на екипния принцип и затова моля колегите да подкрепят тези текстове в Закона за съдебната власт. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Четин Казак и Митхат Метин за отпадане на § 48, който комисията не подкрепя.

в § 47 за промени в чл. 168, - в т. 2, ал. 4 да отпадне краят на текста след запетайката „ако той не отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 2”.

За заместник на административен ръководител се назначава съдия, прокурор или следовател с високи професионални и нравствени качества и с положителна комплексна оценка „много добра” или „добра” от последното периодично атестиране.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Заповядайте, господин Стоилов. случая моето изказване не е по оспорване на съдържанието на предлагания § 48, по неговата редакция, която не би следвало да звучи по този начин. Защото е ясно, че Конституцията определя изискванията за

високи нравствени и професионални качества и те да бъдат изключвани от тази категория мисля, че е крайно неуместно. Затова трябва да отпаднат думите „с изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор”, защото е ясно, че текстът, който е записан в Закона за съдебната власт, се отнася за реда, по който се назначават останалите ръководители в съдебната власт. За тези тримата редът е определен и изискван от Конституцията, така че за никой юрист това няма да предизвика затруднение в тълкуването. Но от така представената двусмислена редакция излиза, че точно най-висшите ръководители в съдебната власт могат да бъдат назначени, независимо че им липсват професионални и нравствени качества. Предполагам, че никой не твърди това, защото то е конституционно изискване към всички магистрати и няма защо да се записва тук в текста на закона. Това именно показва, че законът не е инструкция за неуки хора, а е норма, която е адресирана към юристи, които достатъчно добре ще се справят с материята. Така че, без да променяме смисъла на записаното, смятам че предложеният от мен пасаж трябва да отпадне, за да не се създава такова етикиране, което може да има и отрицателно оценъчно въздействие, без да променя съдържанието на текста. Благодаря. други народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма.

да отпадне текстът „с изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор”. Моля, гласувайте предложението. Гласували

което има най-малко 5 години юридически стаж и отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 1. (2) За административен ръководител на окръжен съд и на окръжна прокуратура и за административен ръководител на административен съд се назначава лице, което отговаря на изискванията за стаж съответно по чл. 164, ал. 2 и 3, както и на изискванията по чл. 169, ал. 1. За административен ръководител на специализирания наказателен съд и на специализираната прокуратура се назначава лице, който има най-малко 12 години стаж по чл. 164, ал. 2-4, от които поне 8 години като съдия по наказателни дела или прокурор и отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 1. (3) За административен ръководител на Националната следствена служба, на апелативен съд и на апелативна прокуратура се назначава лице, което отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, ал. 4 и на изискванията по чл. 169, ал. 1. За административен ръководител на апелативния специализиран наказателен съд и на апелативната специализирана прокуратура се назначава съдия или прокурор, който има най-малко 12 години стаж, по чл. 164, ал. 2-4, от които поне 8 като съдия по наказателни дела или прокурор и отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 1. (4) За административен ръководител на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и за главен прокурор се назначава лице, което има високи професионални и нравствени качества и отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, ал. 5.” Изказвания? Няма. Гласуваме § 49, съгласно доклада на комисията.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

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители! Тук става въпрос

Предлага ни се за първи път от 20 години това да става с явно гласуване. Няма какво Няма какво тук да говорим, че винаги по-демократичното е тайното гласуване. Затова тези няколко дни приемаме уж някакъв избирателен кодекс и там винаги е с тайно гласуване. Да не ви обяснявам как се е родило явното гласуване и кога.

Затова нормално е при избора да има тайно гласуване – всеки със съвестта си, със своите си убеждения каква бюлетина да пусне. А не това да става пред прожекторите. Второ, има колегиалност, уважаеми колеги, в съдийската гилдия, в прокурорската гилдия. Това са хора, които се познават, години са работили заедно, между тях има приятелство и нормална колегиалност. И когато от този съд или прокуратура хора, които се познават помежду си, има двама-трима кандидати, как да вдигна ръка против своя колега, с който трябва да се гледаме след половин час? Разбира се, че ще се омразим. Така е устроена човешката психика. Може даже да не съм против него, но когато има 3-4 кандидати, предпочиташ един. За един ще гласувам, за другия ще гласувам против. Но това трябва да стане с тайно гласуване. И още един – трети аргумент, уважаеми колеги. Въпросът е конституционален – за тайното гласуване на Висшия съдебен съвет. Изрично чл. 131 от българската Конституция е казал, че решенията на Висшия съдебен съвет за назначаване, повишаване и т.н. на магистратите се приема, обърнете внимание, с – таайно гласуване, се приема с тайно гласуване, повтарям изрично. Сега веднага госпожа Фидосова ще каже: чакайте, тук става дума за административни ръководители.

Председателят на окръжния съд, примерно в Монтана, защото разбрахме, че в Монтана има съдилища, той си е съдия! Окръжният прокурор си е прокурор – той си влиза в заседания, гледа си делата. Даже, ако е истински председател, ще взема винаги по-тежките дела, ще гледа повече дела от другите колеги! Затова е шеф, затова е окръжен прокурор!

Ние въобще не сме имали представа, когато сме приемали Конституцията, че ще вкараме някакви административни ръководители, които пък явно трябва да се гласуват. Кому е необходимо това? Затова поставям този конституционен въпрос. И ако вие не чуете отново гласа ми – тук не става въпрос никого да заплашвам, просто ще се обърна към вас, да намерим 48 народни представители и да отнесем въпроса до Конституционния съд, защото въпросът Дали явно или тайно – след като Конституцията изрично е казала „тайно” гласуване за магистратите?! Защо се предлага обаче да бъде явно гласуването?

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Христо Бисеров, Любен Корнезов, Четин Казат и Митхат Метин за отпадане на § 51 – комисията не подкрепя предложението.

Аз няма да повтарям мотивите или да излагам мотивите си. Предлагам Ви нещо разумно. Гласувайте, както искате, но Ви предлагам нещо разумно – тайното гласуване е определено в Конституцията.

Уважаеми колеги, виждате, че много се стараем да не пречим на ударното ви темпо по приемането на този законопроект, но и вие ни влезте в положението. В момента с това си гласуване не направихте нищо друго, освен да ни отваряте работа да пишем конституционна жалба до Конституционния съд. Вслушвайте се поне в разумните не политически непартийни аргументи, които се излагат в залата. Естествено е, че е противоконституционно това, което се приема; че в крайна сметка, ако не приемате в съответствие с Конституцията, поне помислете, че наистина е важна свободата при гласуването на членовете на Няма как при създадената обстановка да се формира и демонстрира свободна воля, когато става дума за гласуване, включително по важни кадрови въпроси в съдебната власт. власт. Отхвърляйки съществуването на тайното гласуване и принуждавайки членовете на Висшия съдебен съвет – всеки от тях да демонстрира своя вот, вие нарушавате Конституцията и правите поредния опит да подчините членовете на този висш кадрови орган в съдебната система на една политическа воля – тази на Политическа партия ГЕРБ.

Няма. Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Корнезов, Казак и Метин, които комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 52, който става § 51 и който комисията подкрепя.

ал. 1 и 2 думите „и или заместник на административен ръководител” се заличават. 2. В ал. 3 думите „както и на негов заместник” се заличават. 3. В ал. 5 се създава изречение второ: „Президентът не може да откаже освобождаването при повторно направено предложение.” 4. Създава се ал. 7: ал. 7: „(7) Заместник на административен ръководител може да бъде освободен от длъжност с решение на Висшия съдебен съвет по предложение на административния ръководител. Заместник на административен ръководител се освобождава от длъжност и в случаите,

комисията не подкрепя. Гласували 97 народни представители: за 12, против 79, въздържали се 6. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 53, който става § 52, така както е по доклада.

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 37, който става § 36 и който комисията подкрепя.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията § 73 да бъде отхвърлен

„На чл. 178, ал. 4 да отпадне”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 54: „§ 54. § 54: „§ 54. В чл. 178 се създават ал. 3 и 4: „(3) Свободните длъжности по ал. 1 се обявяват едновременно с обявяването на свободните длъжности в органите на съдебната власт

Моето възражение в случая е за отпадане на ал. 4, която е втората по ред в § 54. Специалността на предвиждания съд и прокуратура се изразява в още едно основание – свободните длъжности в тези случаи да не бъдат обявявани, и при тях да се стесни кръга на лицата и инициативата, чрез която те могат да се заемат. Това още веднъж показва липсата на принципност в подхода, която се вижда и от преди малко приетия текст, на който ви обърнах внимание, в разпоредбите за заместниците на административния ръководител. След като при неговото назначаване има едни условия, при неговото освобождаване те са разширени и там вече Висшият съдебен съвет по предложение на административния ръководител може да освободи заместника на административния ръководител при основания, различни от тези, които са за неговото назначаване. Но в случая става дума непосредствено за обявяването на свободните длъжности в специализираните съдилища и прокуратури, за което не виждам основание те да бъдат заемани по друг ред, освен този, който се изисква за останалите магистрати. Затова предлагам ал. 4 да отпадне. Благодаря.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

За участие в конкурса в администрацията на Висшия съдебен съвет се подава заявление, към което се прилагат следните документи: 1. подробна автобиография, подписана от кандидата; 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; 3. нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; 4. свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по този закон; 5. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; 6. нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка; 7. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества”.”

Господин председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители! Предлагам в § 55, в ал. 3, в точки 2, 3 и 6 да отпаднат думите „нотариално заверено”. Правя това предложение, тъй като нотариалната заверка на документите, които са предвидени, не създава никакви допълнителни гаранции. Нотариусът единствено ще удостовери, че съдържанието на представения документ, което заверява, е идентично с представеното. Дали това е обикновено ксерокопие или е нотариално заверено ксерокопие, нищо не променя. Нотариусът не е в състояние и няма задължение да изследва верността на съдържанието на представения документ, така че какво постигаме с нотариалната заверка на тези документи? В случая – нищо. Това, че те са идентични, личи от ксерокопието. Ние не можем да изведем някаква допълнителна информация за съдържанието от самия факт, че нотариусът се е подписал върху ксерокопието. Предполагам, че тези текстове не сте ги създали, за да се търси допълнителна работа и доход на нотариусите? Те нищо повече не постигат в достоверността на съдържанието, защото когато става дума за някои други заверки дали лицето, което извършва някакво правно действие, е същото, тогава нотариалната заверка може да има значение. Има и други случаи, когато нотариусът удостоверява верността на съдържанието, но в този случай аз не намирам такива основания, освен едно допълнително усложнение и създаването на източници на допълнителни приходи. Нямам възможности тук да правя някакви предложения по съдържанието на т. 5, от която се изисква всеки магистрат, за да участва в конкурса за администрация на Висшия съдебен съвет, лицата да минат медицински преглед при психиатър. Това е твърде интересно изискване и не е ли достатъчно да се прилагат общите изисквания в такива случаи – лицата да представят документ, че не се водят на отчет и че нямат някакви констатирани до този момент психически проблеми? Тези изисквания изглеждат твърде квалифицирани, особено когато става дума вече не за магистрати, а за администрацията на Висшия съдебен съвет, но, така или иначе, предвидили сте това изискване, в случая само обръщам внимание върху него, а моето предложение е за отпадане на нотариалната заверка в текстовете, където тя се предвижда. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Реплики? Няма. Други изказвания?

един оригинал ще служи и за други случи, където лицето трябва да доказва примерно, че има даденото образование. Но ако оставим едно обикновено копие и утре има спор, че тази диплома е фалшива, не можем, ако не намерим оригинала, първо, да докажем, че това е предоставената диплома в документацията. Второ, когато нотариусът прави заверка, той отзад пише кой е предоставил дадения документ – оригиналът.

ако искате да се избегнат случаите от ръководството на фонд „Земеделие”. Аз не оттеглям моето предложение, но си давам сметка за мотивите, които са ви накарали да направите предложението. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика? Няма. Дуплика желаете ли, господин Радев?

от всяка една от тях. Гласували 100 народни представители: за 14, против 76, въздържали се 10. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 57, който става § 55, така както е по доклада.

комисия чрез подреждането им според резултата от конкурса, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния изпит. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от държавните изпити. изпити. (2) Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията” предоставя на Висшия съдебен съвет информация за притежаваните нравствени качества от първите трима класирани за съответната свободна длъжност кандидати и изготвя становище за всеки кандидат. (3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи въз основа на резултатите от класирането по ал. 1 и на становището по ал. 2 внася във Висшия съдебен съвет предложение за назначаване на кандидатите по ал. 1. ал. 1. (4) Висшият съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидатите по поредността на класирането до попълване на местата, за които е обявен конкурсът, след три поредни класирания. (5) При приемането на решението по ал. 4 Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията на чл. 162 и 164. Проверката се извършва въз основа на документите, представени от кандидата. При проверката Висшият съдебен съвет взема предвид и становището на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”.

В този текст мисля, че е намерено общо взето сполучливо решение за провеждането на конкурса. Моят въпрос е: как прословутата Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” ще даде оценка за кандидатите при първоначално постъпване? Как тя ще отговори на този въпрос за хора, които встъпват в системата и следва ли при първоначалното постъпване, когато това е първият конкурс, лицата да бъдат оценявани по други показатели, освен тяхната професионална подготовка? Тази комисия ще изисква от някакви други източници за предшестващата биография на лицата, или какво?! Не разбирам как можем, пак казвам, когато става дума за конкурси за първоначално встъпване в системата, особено за лица, които нямат първоначална биография, защото в някои от случаите при първоначално постъпване, да речем, те може да са работили като адвокати и тогава е разбираемо да се изиска информация за тяхната професионална и нравствена пригодност от съответните колеги, където те са членували. Но когато, пак казвам, става дума за лица, които нямат преди това професионална биография, които са показали покриване на съответните професионални изисквания, какви етични оценки ще им бъдат давани и въз основа на какво? Нека се отговори на този въпрос и с оглед на това да се прецени дали не трябва да отпадне в този случай изискването на становища от Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията”, защото те даже няма как да са се корумпирали, тъй като не са упражнявали съдебна функция. Кой ще дава оценка за техните професионални качества? Навремето имаше структури от рода на Комсомола, Държавна сигурност. Не вярвам да търсите някакви такива паралелни за да събирате информация от тяхната биография и лични прояви, за да може да им дадете достатъчно ясна оценка за нравствена пригодност, встъпвайки в системата. Нека по този въпрос да се вземе отношение и да се види дали не трябва да отпаднат определени части от този текст, или той да остане само за лицата, които имат някаква дейност около съдебната власт, където е разбираемо да се оценяват и техните нравствени, освен професионалните им качества. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоилов. Реплики? Няма. Други народни представители? Заповядайте, госпожо Колева. Уважаеми колеги, този текст би трябвало да се свърже с текста на чл. 176 от същия закон. Това всъщност е конкурсът за заемане на длъжност за тъй нареченото първоначално назначаване. Господин Стоилов говори за конкурса за младши съдии и младши прокурори, който се подчинява на същите правила. Тогава младите колеги, които нямат професионална биография, ще влязат в системата на съдебната власт без тази оценка от комисията, която визира господин Стоилов. Но когато се кандидатства за първоначално назначаване в системата на колеги, които имат професионален стаж в друг вид професии, естествено е тази комисия да даде своята оценка и своето становище на базата на професионалната дейност на този колега в предходните му Двата случая са разделени по друг принцип. Тук става въпрос за първоначално изучаване на колеги в рамките на тези 20%, които са запазени за хора извън системата. В следващата глава ще визираме конкурса, който се организира само за хора в съдебната система, за тяхното преместване и кариерно израстване. Да, за двата вида първоначално постъпване. Естествено, когато нямат професионална биография, няма да има такава оценка, но когато имат такава биография, естествено е, че ще имат. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: След толкова естествени неща, има ли реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Подлагам на гласуване § 57 в редакцията по доклада на комисията.

Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 60 по мотиви, изложени в доклада.

След чл. 187 се създава Раздел ІІа с чл. 188-194в: „Раздел ІІа Конкурс за повишаване в длъжност и за преместване на съдия, прокурор и следовател в органите на съдебната власт. Избор на административни ръководители на органите на съдебната власт” Уважаема госпожо председател, в § 59, след думите „След чл. 187 се създава”

Няма. Подлагам на гласуване § 60 в редакцията по доклада с уточненията на докладчика, направени в залата.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 65, който става § 61: „§ 61. Член 189 се изменя така: „Чл. 189. (1) Свободните длъжности в съдилищата, прокуратурите и следствените органи, извън тези по чл. 178, се обявяват от Висшия съдебен съвет по реда на чл. 179 поотделно за всеки орган на съдебната власт, и се заемат след конкурс, който се провежда чрез събеседване. (2) Повишаване в длъжност е преминаване на по-висока по степен длъжност в орган на съдебната власт. (3) Преместване е преминаване на равна по степен длъжност в орган на съдебната власт. (4) Конкурсът се провежда от определени от Висшия съдебен съвет конкурсни комисии поотделно за съдии, прокурори и следователи. Комисиите се състоят от председател, четирима редовни и двама резервни членове. (5) В конкурсните комисии не могат да участват членове на Висшия съдебен съвет и административни ръководители. (6) В конкурсните комисии за съдии не могат да участват действащи прокурори и следователи. В конкурсните комисии за прокурори и следователи не могат да участват действащи съдии. (7) В зависимост от броя на кандидатите Висшият съдебен съвет може да определи и повече от една конкурсна комисия за провеждането на един конкурс. 8) Поименният състав на всяка комисия се определя от Висшия съдебен съвет на основата на изтеглен на публично заседание жребий, съответно измежду съдиите в апелативните съдилища, Върховния касационен съд и Върховния административен съд и измежду прокурорите в апелативните прокуратури, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и следователите в Националната следствена служба.”

§ 62: „§ 62. Член 192 се изменя така: „Чл. 192. (1) Конкурсната комисия провежда конкурса чрез събеседване с кандидатите по практически въпроси, свързани с прилагането на законите. При определяне на резултата на всеки кандидат се вземат предвид оценката от събеседването и резултатите от проведените до момента периодични атестирания, въз основа на които се прави обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества. (2) Конкурсната комисия изготвя протокол за класиране на кандидатите заедно с мотивирано становище. (3) Конкурсната комисия изпраща резултатите от класирането заедно с цялата конкурсна документация

преценка за притежаваните нравствени качества от първите трима кандидати за всяка длъжност и изготвя становище за всеки кандидат въз основа на документите, представени от кандидата, и документите, съдържащи се в кадровото дело, относно резултатите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет,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

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 69, който става § 63: „§ 63. Член 193 се изменя така: „Чл. 193. (1) Резултатите от класирането на кандидатите заедно с цялата конкурсна документация

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” се предоставят на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи. (2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи внася във Висшия съдебен съвет мотивирано предложение за повишаване или за преместване на кандидатите, класирани на първо място за длъжностите в съответните органи на съдебната власт. (3) Висшият съдебен съвет приема решение за повишаване или за преместване на съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълване на местата. (4) При приемането на решението по ал. 3 Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, както и дали притежава необходимите професионални и нравствени качества. (5) Висшият съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за когото е установил, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и 164. В този случай се назначава следващият класиран кандидат, който отговаря на изискванията. (6) Решението на Висшия съдебен съвет по ал. 5 може да се обжалва при условията и по реда на чл. 187.”

в тях, Висшият съдебен съвет разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт по възможност в същия апелативен район и преназначава на тях без конкурс съдиите, прокурорите и следователите.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 71, който става § 65: § 65. Член 194а се изменя така: „Чл. 194а. (1) Свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт се обявяват от Висшия съдебен съвет

(3) За участие в избора кандидатите за административни ръководители подават документите по чл. 181, ал. 3 във Висшия съдебен съвет. Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите и допуска допуска до участие в избора всички кандидати, които отговарят на изискванията по чл. 164 и чл. 169, ал. 1. (4) Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в избора кандидати се обявяват на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет най-малко 14 дни преди датата на провеждане на избора. (5) В списъка на кандидатите, които не са допуснати за участие в избора се посочва и основанието за недопускане. В тридневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред Висшия съдебен съвет.” Няма. Подлагам на гласуване § 65, съгласно предложението на комисията.

чл. 194б и чл. 194в: „Чл. 194б. (1) Процедурата по избор на административни ръководители се провежда от Висшия съдебен съвет чрез събеседване. В рамките на събеседването се прави преценка на кандидата за: за: 1. професионалната му подготовка като съдия, прокурор или следовател въз основа на резултатите от извършените до момента периодични атестирания; 2. управленската му компетентност като административен ръководител, за което кандидатът защитава концепция за стратегическо управление на съответния орган на съдебната власт. 3. нравствените качества на кандидатите въз основа на мотивирано становище на Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията. (2) Становището по ал. 1, т. 3 се предоставя на кандидатите не по-късно от три дни преди датата на събеседването. (3) Висшият съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидата, който отговаря на изискванията по чл. 164 и чл. 169, ал. 1. (4) Решението на Висшия съдебен съвет по ал. 3 може да се обжалва при условията и по реда на чл. 187. Чл. 194в. Редът за провеждане на конкурси и избор по Раздели ІІ и ІІа и за съставянето на конкурсните комисии се определя с наредба на Висшия съдебен съвет, която се обнародва в „Държавен вестник”.”

Благодаря, за ал. 1 на чл. 194б, от който става ясно, че процедурата за определяне на административните ръководители е конкурс. Изказването ми е в подкрепа на предложението на Христо Бисеров, което визира даване на оценка от Комисията по професионална етика на всички кандидати, не само на първите трима, тъй като така или иначе Висшият съдебен съвет прави преценка на съответствието на кандидатите с изискванията на чл. 164 и 169, ал. 1. Така и не е ясно защо, след като е казано ясно, че става дума за конкурс за административни ръководители окончателната редакция на комисията визира – процедура по избор на административни ръководители. Не е ясно, че става дума за конкурс, за подреждане на кандидатите и за определяне на

§ 66 в редакцията по доклада на комисията.

Очевидно е, че освен изказвания трябва да правим и редакционни предложения. Всъщност промените на текстовете в условията на редакционни поправки не е добрият вариант, защото така могат да се нанесат поражения върху окончателната идея на вносителя съответно на Правната комисия. Но е хубаво, там където има логика в промените, които са настъпили от страна на Правната комисия, те да бъдат казани, най-малкото, защото при

Прекалено бързото темпо не е добро за качеството на законопроекта. Питам защо бива отхвърлен този параграф? Може би заради това, че в него се визира организацията за провеждане на конкурсите – дума, от която в предния текст виждаме, че се бяга. Тя ли е причината? Има ли изобщо някакво притеснение с това да се каже, че изборът на административни ръководители се извършва чрез конкурс, тъй като при внимателния прочит се вижда, че предложенията, които са правени от депутати от ГЕРБ, са за отпадане на думата „конкурс” и замяната на тази дума с изрази с неясно съдържание. Наистина там, където е конкурс, е конкурс, казва се ясно „конкурс”. Не се казва „процедура по избор”, а се казва „конкурс”. Това е българската дума, която се използва за състезание, при което крайният резултат е избор на едно лице за позицията, за която се провежда това състезание. Това е думата – конкурс. Защо е това заобикаляне около нея, аз не разбирам? Затова съм против отпадането на този текст, защото тук ясно се казва, че става дума за организация за провеждане на конкурси, която се организира от администрацията на съответния орган на съдебната власт. Казано е ясно! Реплики? Госпожа Колева, Уважаема госпожо Манолова, специално за Вас обяснявам, че в конкурсната процедура се включва: назначаване на конкурсна комисия, явяване на кандидатите пред конкурсната комисия, оценяване на кандидатите от тази конкурсна комисия и предложение от конкурсната комисия до Висшия След като Ви разясних това, предполагам, че не е необходимо да обяснявам защо тази процедура, която сме разписали, не се нарича конкурс.

Уважаема госпожо Колева, аз чета буквално какво съдържа процедурата по избор, не конкурса, а процедурата по избор. Тук е разписано, че тази процедура по избор се провежда от Висшия съдебен съвет и се извършва чрез събеседване. Значи Висшият съдебен съвет чрез събеседване решава в рамките на тази процедура по избор. Какво се включва в тази процедура по избор?! Включва се преценка от Висшия съдебен съвет на три неща, които са описани много точно и те са: професионалната подготовка на кандидата като съдия, прокурор или пр. магистратска длъжност, управленската му компетентност като административен ръководител тогава, когато става дума за кандидатстване за такава позиция, и нравствените качества въз въз основа на онази комисия, която коментирахме в началото на този дебат, така наречената Комисия по професионална етика. Това пише! Ролята на конкурсната комисия за окончателното решение на Висшия съдебен съвет я няма в предната точка, която регламентира

Вие му казвате нещо различно и наистина аз като гледам какво е разписано вътре, това може би не е конкурс в истинския смисъл на думата. Тогава се връщаме към изначалния спор, който имахме тук, а именно: как се правят предложенията за административните длъжности в съдебната система и дали това се случва чрез конкурс или не. Защото не само думата „конкурс” я няма, а и процедурата не включва това, за което Вие говорите. Ето, четем заедно на стр. 59 – чл. 194б – това пише. Други народни представители? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията § 73 да бъде отхвърлен по мотиви в доклада на комисията.

Предложение на народния представител Явор Нотев. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Анастасов, Колева, Ципов и Фидосова. Комисията подкрепя предложението.

получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или по друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец с изключение на научна и преподавателска дейност, за участие в Централната избирателна комисия и в избирателни комисии при произвеждане на избори за народни представители, членове на Европейски парламент от Република България, президент и вицепрезидент на Републиката и местни избори, за участие в изработването на проекти на нормативни актове, които са възложени от Народното събрание или от органите на изпълнителната власт, както и за упражняване на авторски права и за участие в международни проекти, включително финансирани от Европейския съюз;” Създава се нова ал. 2: „(2) Съдиите от административните съдилища, съдиите от Върховния административен съд, прокурорите от административните отдели на окръжните прокуратури, прокурорите от Върховна административна прокуратура и следователите не могат да бъдат членове на Централната избирателна комисия и на избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители, членове на Европейски парламент от Република България, президент и вицепрезидент на Републиката и на местни избори.”

Няма. Подлагам на гласуване § 67 в редакцията по доклада на комисията.

несменяемост – с навършване на петгодишен стаж като съдия, прокурор или следовател; 2. периодично – на всеки четири години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст – на съдия, прокурор и следовател, на административен ръководител и на заместник на административен ръководител.” Няма. Подлагам на гласуване § 68 в редакцията по доклада на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 76, който става § 69: „§ 69. Член 197 се изменя така: „Чл. 197. (1) Атестирането за придобиване статут на несменяемост има за цел извършване на обективна оценка на професионалната квалификация и деловите качества, проявени след навършване на петгодишен стаж на длъжност съдия, прокурор или следовател. При атестиране за несменяемост се вземат предвид и резултатите от периодичното атестиране на съдия, прокурор и следовател. (2) Периодичното атестиране представлява оценка на професионалната квалификация и деловите качества на съдия, прокурор или следовател, на административен ръководител и заместник на административен ръководител за период от четири години. Атестирането се провежда въз основа на критериите и показателите, определени в този закон и в наредбата по чл. 209а.

показатели като: 1. спазване на сроковете; 2. брой потвърдени и отменени актове и основанията за това; 3. резултатите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет; съвет; 4. общата натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареността на атестирания съдия, прокурор или следовател в сравнение с другите съдии, прокурори или следователи от същия орган на съдебната власт.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

като изключва от периода за атестиране времето, прослужено от съответния магистрат като постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието, тъй като от самото атестиране произтичат за съдиите различни благоприятни последици, които са свързани с атестирането, особено когато е положително. Според мен те не би следвало да се лишават от тази възможност, когато са били преподаватели в Националния институт на правосъдието, защото това им е важно, както с оглед процедурата по придобиване на несменяемост, така и с оглед периодичните атестации, респективно комплексните оценки, които биха получили от Висшия съдебен съвет при кандидатстване за различни позиции. Така че според мен магистратите не трябва да се лишават от тази възможност да бъдат атестирани в случаите, в които работят не като каквото и да е на каквато и да е длъжност, изискваща юридически стаж, а именно като преподаватели и именно в Института на правосъдието, а не в който и да е друг институт. Така че аз предлагам ал. 4 да остане в окончателния вариант на чл. 198, където тя ще бъде ал. 3, предвид крайната редакция на Правната комисия.

остава едно празно пространство в тяхната професионална кариера. Ако те не получават атестиране за този период, се възпрепятства правото им на кариерно развитие в един период, в който те могат да направят това. Така че ал. 4 е много добра, много правилна и ако вие я премахнете, ще има неблагоприятни последици за колеги, които се лишават от работата си в системата на съдебната власт, а отиват на благородно дело да обучават младите колеги в продължение на девет месеца, да ги научат на „А” и „Б” на правораздаването, за да могат тези млади хора да не провалят човешки съдби и човешки интереси, отивайки на бюрата си като съдии, прокурори и следователи. Освен това аз бих искал да ви обърна внимание не само на ал. 4, Става дума за периодичното атестиране на младшите съдии и младшите прокурори. Ние искаме да има значение оценката на съдията или на прокурора наставник. Колеги, в европейското пространство вече от много години, може би повече от пет, много усилено се говори за това какъв трябва да бъде редът за приемането на младшите съдии и младшите прокурори в Националния институт на правосъдието за обучение, за обучение, след като се отделят от института, кой трябва да ги поеме, отивайки на работа, и как трябва да продължи тяхното кариерно развитие. Фигурата на съдията наставник и прокурора наставник е нещо ново в правното пространство. Не всички познаваме толкова добре тези нови фигури, но те са изключително важни. Ние няма къде да използваме по-добра и по-актуална информация за професионалната подготовка на младите колеги, освен от съдиите и прокурорите наставници. Това е много важно и за да имаме обективно на тези млади хора, не трябва да пренебрегваме фигурата на съдията и на прокурора наставник. Те са много важни. Моля ви да преосмислите своя

за избор на младши съдии и младши прокурори и оценките, които те получават накрая на обучението в Националния институт на правосъдието. Много е важно тези оценки да се допълват и събират с оценката от

отхвърлени от комисията, но ако това наистина се случи, аз ви уверявам, колеги, че много скоро след междинния доклад, може би още в първите дни на м. януари или м. Февруари на нас ще ни се наложи да преразгледаме темата за Националния институт на правосъдието и за конкурсите за назначаване на младши съдии и младши прокурори в системата на съдебната власт. Това е много важно и трябва да го направим. Важно е, защото подборът, първоначалното назначаване на младите хора в съдебната система е първата гаранция за чистота, за професионализъм и, разбира се, цялата грижа за тяхното израстване и за тяхната кариера занапред. Така че моля ал. 3 и ал. 4 да бъдат преосмислени и да се готвим след Нова година, ако не променим сега мнението си за избора на младшите магистрати, да работим отново по темата „Национален институт на правосъдието и първоначално постъпване на млади колеги в системата на съдебната власт”. Просто това ще трябва да се случи, няма да има добра оценка за съдебната реформа като цяло. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги народни представители! Ще ползвам изказването, за да направя предложение ал. 3, както е по вносител, а именно: „При периодичното атестиране на младши съдия и младши прокурор се взема предвид и оценката на определения за негов наставник съдия или прокурор”, да бъде подкрепена зала и да стане ал. 3 към редакцията, предложена от комисията в чл. 198 на § 77, който става § 70. Също подкрепям и предложението за ал. 4 на текста по вносител, а именно: „В периода на атестиране се включва и времето, прослужено от съдията, прокурора и следователя като постоянен в Националния институт на правосъдието. Оценката за резултатите от работата като преподавател се дава от управителния съвет”,

Ан блок подлагам на гласуване параграфи с номера от 78 до 80 по вносител, които стават съответно параграфи с номера от 71 до 73 по доклада на комисията.

който става § 74: „§ 74. Член 203 се изменя така: „Чл. 203. (1) Атестирането започва по предложение на заинтересования съдия, прокурор или следовател или на административния ръководител на съответния орган на съдебната власт. (2) Предложението за атестиране за придобиване на несменяемост се прави пред Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи не по-късно от три месеца преди изтичането на петгодишния срок. (3)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

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 82, който става § 75: „§ 75. Член 204 се изменя така: „Чл. 204. (1) При провеждането на периодичното атестиране на съдии, прокурори и следователи участват помощните атестационни комисии, както следва: 1. при при атестиране на съдии: а) районен съдия и заместник на административен ръководител на районен съд – помощна атестационна комисия в съответния Окръжен съд, а по отношение на съдиите от Софийския районен съд – помощна атестационна комисия в Софийския градски съд;

съдия в специализирания наказателен съд и заместник на административния ръководител на специализирания наказателен съд – помощна атестационна комисия в апелативния специализиран наказателен съд; г)

при атестиране на прокурори: а) прокурор от районна прокуратура и заместник на административен ръководител на районна прокуратура – помощна атестационна комисия в съответната окръжна прокуратура, а прокурор от Софийската районна прокуратура и заместник на административния ръководител на Софийската районна прокуратура – помощна атестационна комисия в Софийската градска прокуратура; б) прокурор от окръжна прокуратура и прокурор от Софийската градска прокуратура, както и заместник на административен ръководител на окръжна прокуратура и на Софийската градска прокуратура – помощна атестационна комисия в съответната апелативна прокуратура; в) прокурор от специализирана прокуратура и заместник административен ръководител на специализирана прокуратура –помощна атестационна комисия в апелативната специализирана прокуратура; г) прокурор от военно-окръжна прокуратура и заместник на административен ръководител на военно-окръжна прокуратура прокуратура – помощна атестационна комисия във военно-апелативната прокуратура; д) прокурор от апелативна прокуратура, прокурор от военно-апелативна прокуратура и прокурор от апелативната специализирана прокуратура, както и заместник на административен ръководител на апелативна прокуратура, на военно-апелативна прокуратура и на апелативната специализирана прокуратура – помощна атестационна комисия на Върховната касационна прокуратура;

Националната следствена служба; б) военен следовател – помощна атестационна комисия във военно-окръжна прокуратура. (2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи провежда периодичното атестиране на: 1. заместниците на административните ръководители и на съдиите от Върховния касационен съд и от Върховния административен съд;

апелативния специализиран наказателен съд и на военно-апелативния съд; 5. административните ръководители на районните, окръжните, военно-окръжните и апелативните прокуратури, както и на специализираната и апелативната специализирана прокуратура и на военно-апелативната прокуратура; 6.

с техническите поправки в буквите при изписването на текста в доклада.

§ 76: „§ 76. Създава се чл. 204а: „Чл. 204а. (1) При провеждане на периодичното атестиране помощните атестационни комисии и Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършват проверка на деловодните книги, протоколите за извършените от съдиите, прокурорите и следователите процесуални действия и на техните актове за периода на атестирането. (2) За провеждане на атестирането помощните атестационни комисии и Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи могат да изслушат атестирания съдия, прокурор, следовател и заместник на административен ръководител, както и да събират друга допълнителна информация по показателите за атестиране. (3) След провеждане на атестирането Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи изготвя комплексна оценка, която може да бъде положителна и отрицателна. Степените на положителната комплексна оценка са: 1. задоволителна; 2. добра; 3. много добра. (4) Комплексната оценка се мотивира, като се дават и препоръки към атестирания.” Няма. Подлагам на гласуване § 76, съгласно доклада на комисията.

По § 84 има предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Анастасов, Колева, Ципов, Фидосова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 84, който става § 77: „§ 77. Член 205 се изменя така: „Чл. 205. (1) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи предоставя комплексната оценка по чл. 204а, ал. 3 на атестирания, който в 7-дневен срок може да направи писмено възражение пред Висшия съдебен съвет. (2) При постъпило възражение Висшият съдебен съвет изслушва атестирания, като при необходимост събира допълнителна информация. Атестираният се уведомява най-малко 7 дни преди датата на заседанието. (3) Когато Висшият съдебен съвет уважи направеното възражение, Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи изготвя нова комплексна оценка.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 77 в редакция по доклада на комисията.

в залата, но човек, ако хвърли един поглед върху това, което се случва с текстовете, няма как всеки път, като хвърли един поглед, да не забележи едни дребни несъответствия. В случая дребното несъответствие, понеже ме гледате скептично, се изразява в следното. Текстът на вносителя съдържа едно изречение в повече от текста на Правната комисия и това изречение в повече е, че решението на Висшия съдебен съвет, с което се утвърждава комплексната оценка за периодичното атестиране, подлежи на обжалване. Това изречение липсва от редакцията на Правната комисия, която иначе е една проста редакция. И тук аз задавам простия въпрос: дали между другото сте направили това решение необжалваемо, което според вносител би следвало да се обжалва, или просто е технически пропуск, или става дума за нещо друго. Надявам се някой да ми отговори ясно и конкретно, обжалва ли се решението на Висшия съдебен съвет утвърждаване на комплексна оценка в хипотезата периодично атестиране. Поради изтичане на предвиденото за днес пленарно време, закривам пленарното заседание.